Будь ласка, прошу всіх заходити в зал. Отже, колеги, прошу зареєструватись для участі в пленарному засіданні. 12:34:10

Сьогодні день народження у наших колег, Сергія Драюка, "Народний фронт". Привітаємо з днем народження! І також у Олега Івановича Осуховського. Привітаємо, Олеже, з днем народження! (Оплески) І, колеги, нагадаю, що ми розпочинаємо наше засідання з 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. А потім ми продовжуємо розгляд Виборчого кодексу про відкриті списки. Я хочу зазначити, що нам необхідно йти більш швидким темпом, аніж це було попереднього тижня. Ми з доповідачем зараз проведемо консультації. я сподіваюсь, що автори не будуть наполягати на оголошенні правок, щоб ми змогли більш інтенсивно і більш динамічно йти по поправкам і наблизити той день, коли ми зможемо в залі Верховної Ради України прийняти Виборчий кодекс з відкритими списками. І я впевнений, це буде величезний вклад українського парламенту в розвиток демократії, народовладдя, для майбутнього нашої країни. А зараз я прошу голів фракцій, груп, провести запис на виступи від трибуни. Будь ласка.

Всі ми пам'ятаємо, як минулого тижня Представник Президента у Кабінеті Міністрів Андрій Герус на одному з ефірів сказав про те, що Зеленський нікому не обіцяв знизити тарифи. Він жартував, мовляв, це така весела тема "високі тарифи", це привід для жартів, але він нікому не обіцяв їх знизити. На цьому… в неділю, на Трійцю, велике свято, я був на рідній Чернігівщині, в Мені. До мене підійшов один пенсіонер, якому дуже невесело через платіжки, які він отримує за газ. Михайло Григорович Махіна, якому 73 роки. В нього трудовий стаж – 47,5, у його дружини Алли Іванівни трудовий стаж – 40 років. Михайло Григорович отримує пенсію 2,5 тисячі гривень, його дружина Алла Іванівна отримує 2 тисячі. На двох на цю сім'ю – 90 майже років трудового стажу і 4,5 тисячі гривень пенсія. У травні місяці Михайло Григорович отримав рахунок на комуналку – 4 тисячі 718 гривень. Із цієї сім'ї пенсіонерів вимагають повернути субсидію, яку вони отримали у 2018-2019 роках, майже 5 тисяч гривень. Так от всім тим, кому весело за високі тарифи, ви скажіть Михайлу Григоровичу і його дружині Аллі Іванівні, і мільйонам таких українських сімей, які повинні більше вдвічі заплатити за газ ніж вони отримують пенсію, за все життя пропрацювавши. Їм невесело, у них ледве серце нестає. Тому що їм погрожують, за 5 днів, якщо вони не оплатять цей рахунок, відключити газ. І людина мене питає: де взяти гроші, щоб заплатити цей рахунок. І чому держава мені спочатку субсидію дала, а потім через рік прислали рахунок і кажуть, верніть субсидію? Тобто фактично проводять, латають дірки в бюджеті за рахунок мільйонів нужденних людей і фактично вганяють їх у штучні вигадані борги. Якщо ця сім'я не мала права на отримання субсидії, для чого ви їй видали цю субсидію? А якщо ви їй видали субсидію, чому вони повинні сьогодні повертати? Чому не сидить у тюрмі той, хто їм призначив цю субсидію, якщо ця субсидія була призначена незаконно? Відповідь на ці питання одна. Влада, уряд і новий Президент латають дірки в бюджеті за рахунок мільйонів українських сімей, пенсіонерів, робітників, селян. Вони виставляють їм космічні рахунки для того, щоб прозвітувати перед Міжнародним валютним фондом про те, що зменшили дефіцит бюджету. Тому ми вимагаємо від Президента виконати свої конституційні зобов'язання: скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, встановити справедливу ціну на газ. А не таку драконівську, від якої у людей українців серце стає, коли вони отримають ці субсидії. Ми захистимо…

парламенту залишилося працювати лічені дні, можливо, декілька тижнів. Сьогодні парламент ввели в розгляд Виборчого кодексу. Цей документ, який сьогодні містить більше 4 тисяч поправок, я переконаний, не має сьогодні підтримки в сесійному залі. Немає голосів депутатів, які б підтримали цей кодекс, тому що сам документ дуже недосконалий, м'яко кажучи. Але навіщо це було зроблено? Я переконаний, що керівництво парламенту увійшло в розгляд цього документу не для того, щоб його прийняти, а задля того, щоби заблокувати роботу парламенту, заблокувати розгляд кадрових призначень, заблокувати розгляд тих ініціатив законодавчих, які б могли реально щось змінити в цій країні. Сьогодні Президент Зеленський вніс вже свої пропозиції по кадрових питаннях. Я переконаний, що нам потрібно його підтримати: нам потрібно звільнити Генерального прокурора, нам потрібно звільнити Голову Служби безпеки України, нам потрібно забезпечити конституційну зміну двох міністерств – міністра закордонних справ і міністра оборони. Ми повинні протягнути руку новообраному Президенту задля того, щоб він міг функціонувати, так, як йому надали довіру люди – народ України. Я переконаний, що всі ви, хто сьогодні спілкується зі своїми виборцями, чуєте одне, що допоможіть Президенту, станьте однією командою. Я в Харкові таке чую. І я вам хочу сказати, що ми готові бути єдиною командою. Ми розуміємо, що сьогодні потрібно об’єднатись в країні задля того, щоби були зміни. 74 відсотки громадян України вимагають змін. Я думаю, що їх більше, і ви це подивитесь по результатах. Я пропоную сьогодні і зараз поставити на сигнальне голосування Виборчий кодекс. Якщо не буде голосів, перейти в голосування по кадрових призначеннях. Сьогодні звільнити Генерального прокурора, Голову Служби безпеки, звільнити керівництво Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. Поставити нових людей задля того, щоб Президент міг нормально функціонувати разом зі своєю командою. Я пропоную підтримати сьогодні Президента і до кінця каденції стати єдиною командою задля того, щоби в країні почались переміни. Країна очікує перемін. І сьогодні саме цей парламент і може розпочати ці переміни. Якщо ні, думаю, що підтримки у вас у виборців не буде. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. До слова від "Опозиційного блоку" запрошується Вілкул Олександр Юрійович. Олександр Вілкул, "Опозиційний блок". На цьому тижні парламент України буде розглядати поправки до Виборчого кодексу. Це те, що треба сьогодні українцям? Це те, що непокоїть кожного? Мабуть, ні. Питання важливе, але не першочергове. Давайте, шановні колеги, зробимо відступ по процедурі ad hoc і розглянемо питання зниження комунальних тарифів. На словах всі "за", всі фракції "за", ніхто не каже, що проти. Президент каже, що "за", але своїм указом не відміняє постанову Кабміну. Давайте сьогодні знизимо комунальні тарифи на газ, а значить і на тепло. Це першочергове питання. Друге. До виборів близько місяця. І мудрі політики зараз повинні обговорювати не лише цей тиждень, а і те, що буде далі, яка буде стратегія. Абсолютно зрозуміло, що високий рейтинг дуже у партії "Слуга народу". Я скажу відверто, що я, коли бачу Зеленського по телебаченню, то мені це подобається. Але з однієї лише причини: що це не Порошенко. Тільки це лише сьогодні кредит довіри, а не конкретні якісь дії, які робляться. А не робиться взагалі сьогодні нічого. Тому в парламент повинні прийти різні партії. Дуже опасна однопартійна влада, це нікого ще в світі ні до чого доброго не доводило. Ми об'єднали в нашій партії, політичній силі, досвідчених мерів, у кого 70-80 рейтинг на своїх територіях, досвідчених промисловців, які створювали і створюють, і можуть створювати робочі місця. Ми проти залежності як від НАТО, так і Кремля. Ми за позаблоковий статус нашої держави. Саме такі партії повинні пройти в Раду, і вони забезпечать політику миру, розвитку та соціальної справедливості. Друге важливе питання. З 19 по 23 червня у Тбілісі відбудеться XXVI щорічна Генеральна асамблея Міжпарламентської асамблеї Православ'я. Фракція "Опозиційний блок" вимагає включити до складу делегації народних депутатів України Вадима Новинського та Михайла Добкіна. щодо порядку формування складу міжпарламентських делегацій Комітет у закордонних справах практично в закритому режимі ухвалив рішення про склад делегації, до якої увійшли: Ар'єв, Лозовой і Єленський. Розкол в українському православ'ї лише поглиблюється подібними кроками керівництва Ради. Але продемонструє і нехтування правами тих, хто захищає позиції найбільшої і, головне, канонічної православної конфесії України – Української Православної Церкви, права якої порушуються останніх років… Від "Народного фронт" до слова запрошується голова фракції Максим Бурбак. 12:46:14 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги! Минулого тижня Голова Верховної Ради надав Конституційному Суду додаткові докази неправомірності розпуску парламенту. Тепер всім очевидно: коаліція існувала до 17 травня 2019 року, а перелік ухвалених законів свідчить, що коаліція та парламент плідно працювали увесь цей час. Указ Президента про розпуск Ради зумовлений вузько-партійними політичними інтересами. Закликаємо всіх долучитися до захисту демократії та верховенства права. Друге. Минулого тижня сталася подія, яка вимагає реакції державницьких сил парламенту, всіх адекватних людей в Україні. Пропутінські сили встановили контроль над ще одним телеканалом, канал ZIK відтепер належить оточенню кума Путіна Медведчуку. Людина, яка ганебно їздить у кремлівські приймальні попри війну, яка триває п'ять років, попри 13 тисяч загиблих наших громадян від рук російських бойовиків. ZIK – вже третій телеканал в руках російської "п'ятої колони". Це реальна небезпека. Фракція "Народного фронту" закликає Президента Володимира Зеленського невідкладно скликати засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці, з максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення. "Народний фронт" ініціював створення тимчасової слідчої комісії щодо втручання у вибори Росії та пов'язаних з нею громадян України. Ми звертались до всіх фракцій із закликом надати своїх представників для формування ТСК. Тоді у Медведчука було ще два канали, тепер їх уже три. Колеги, яка невидима рука завадила вам долучитися до ТСК – страх перед Путіним, зв'язки з його кумом, бізнес-інтереси? Попереджаємо Президента і усіх. Ворожа пропаганда – це корозія, здатна роз'їсти найміцніші позиції будь-якого політика, навіть якщо його підтримка у суспільстві зараз безпрецедентно висока. "Народний фронт" вимагає чіткої реакції і плану дій для недопущення московського реваншу в Україні. Наступне. Щойно ми зареєстрували законопроект щодо захисту трудових мігрантів, реєстраційний номер 10383. Колеги, захист трудових мігрантів – обов'язок парламенту. До 4 мільйонів громадян зараз працюють на Заході, дедалі більше із сім'ями. Це понад 10 відсотків економічно активного населення України. Це не просто виборці, які потребують захисту, це наші vip-інвестори, торік вони перерахували в Україну понад 11 мільярдів доларів. Колеги, ми винні цим людям, ми зобов'язані забезпечити їх особливий захист, тільки так ми можемо колись повернути їх додому. Бо зараз права іноземців в Україні подекуди захищені краще ніж права українців на заробітках. Закликаю всіх депутатів, усі фракції і групи активно підтримати наш законопроект у комітетах, мусимо якнайшвидше ухвалити цей закон. Дамо співвітчизникам сигнал: Україна захищає трудових мігрантів. Долучайтеся. Слава Україні! Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується, голова фракції Артур Герасимов. Приготуватись Березюку. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, шановні українці! 5 років тому, під час Революції Гідності український народ зробив свій цивілізаційний вибір, українці сказали: "Майбутнє України – у Європі". І саме Президент України Петро Порошенко впевнено розпочав реальний рух України до Євросоюзу. Системна, послідовна та державницька політика Петра Порошенка його команди наблизили Україну до вступу в НАТО і ЄС. І ми стукаємо туди не з порожніми руками. Протягом останніх 5 років нам вдалося досягнути багато з того, чого не досягла жодна попередня влада в Україні. Найяскравіший приклад – відроджене з руїни українське військо. Чи вірив хтось у 14-му, у розпал зовнішньої агресії окупації великих промислових регіонів, що нам вдасться за короткий період створити одну з найсильніших армій на континенті. Ніхто не вірив. Але подивіться зараз: наше військо повністю забезпечено зброєю, технікою, якісним спорядженням, безпілотниками, "Стугнами", "Джавелінами" і стрімко рухається до стандартів НАТО, здійснюється потужна ракетна програма. Ми вистояли в найстрашніші дні війни і впевнено стали на шлях до європейської і євроатлантичної інтеграції. Якщо зупинитися зараз, усі випробування і всі жертви українського народу виявляться марними. Партія "Європейська Солідарність", яку очолює Петро Порошенко, є державницькою політичною силою. Ми не дамо жодних шансів реваншу і реалізації сценаріїв капітуляції України, які, до речі, все частіше лунають з вуст наших опонентів. Я наголошую: завершення війни відбудеться тільки перемогою України і за українським сценарієм. Саме тому одним з головних завдань ми ставимо членство України в НАТО. Лише участь у Північноатлантичному альянсі буде гарантувати нам довготривалі мир та безпеку від зовнішнього вторгнення. Саме тому оновлена "Європейська Солідарність" у своїй програмі чітко декларує курс на євроінтеграцію і повноправне членство в Євросоюзі, бо саме стандарти Європейського Союзу забезпечать усім громадянам України без винятку високий рівень доходів, соціальний захист, принципи верховенства права та особисті свободи. Для команди Петра Порошенка і політичної сили "Європейська Солідарність" ЄС і НАТО – це головні пріоритети, реалізація яких забезпечить в Україні мир та безпеку, відновлення територіальної цілісності, економічне зростання до європейського рівня життя та верховенство права. І ми будемо послідовно за це боротися. Дякую. Протягом років багато депутатів Верховної Ради і цілі фракції виступали за зниження тарифів. Пограбунок українських людей, людей, який тривав роками. "Самопоміч" не раз вказувала на те, що українська держава, український… захоплена олігархами, які забирають з кишень людей і кладуть у свої. Минулого тижня ми отримали правові підстави так вважати. Майже непомітне рішення Конституційного Суду показує, що НКРЕКП – орган, який формується в неконституційний спосіб. А це означає, його рішення є неконституційними, тепер не тільки де-факто, бо грабують українських людей тарифами, але і де-юре. Український Президент формував орган, який служив олігархам, і це сьогодні доведено. Але є друга сторона медалі. Це рішення Конституційного Суду говорить про те, що будь-яке рішення НАЗК і НАБУ тапере також може бути визнано неконституційним, бо вони формуються в такий самий спосіб. І тим можуть скористатися ті, хто створює обставини, де олігархи керують державою і грабують її бюджет. Тому "Самопоміч" запропонувала закон – Закон про Президента України. Закон, в другій частині якого є 89 законів, в яких порушена Конституція України. Ми пропонуємо Президенту України Зеленському негайно створити робочу групу на доопрацювання Закон про Президента і ввести діяльність інституції у правове русло, інакше ми входимо в зону величезної юридичної небезпеки для української держави, і цим можуть скористатися вороги протягом вчорашнього дня уважно слідкували за візитом Президента України до Франції. Як виявляється, наші французькі колеги користуються риторикою п'ятирічної давності, у них далі "конфлікт на Донбасі". На Донбасі не конфлікт, на Донбасі російська агресія і окупація Донбасу, і не тільки Донбасу – окупація Криму. І ніяких розмов з сепаратистами. На Донбасі немає сепаратистів, на Донбасі є вороги і колабораціоністи. Дякую Президенту України, який виправив свого колегу французького Президента. І третє. Ніяких Мінських угод. Повинен бути нормандський формат із залученням США і Великої Британії. …український формат, де є українська суверенність і державність, перш за все, разом з нашими західними колегами поляками, угорцями, румунами і прибалтами. І тоді перемога буде за нами. І останнє, покарання і справедливість. Рада повинна проголосувати відставку Генерального прокурора і призначити нового. Тому що це була ганьба Ради – призначення теперішнього Генерального прокурора, цю ганьбу треба виправляти. І заключний виступ від фракцій. До слова запрошується від "Батьківщини" Сергій Соболєв. 12:56:03 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, як це не парадоксально, я готовий підтримати слово кожного, хто виступав. Всі підтримують новий курс нового Президента, готові підставити плече, спину, руку, лікоть – все, що завгодно. Тільки доходимо до голосування в залі і перше ключове питання: міністр закордонних справ провал тотальний. Чомусь голосувати ті, хто найбільше хочуть підставляти плече, не хочуть. І знову черговий візит Президента відбувається без зміни керівника зовнішньополітичного відомства. Це того керівника, який, перебуваючи в перших лавах "Блоку Петра Порошенка", заявляє, що виявляється, шлях до Євросоюзу нам проходить аж в 35 році в найкращому випадку. Знаєте, це мені нагадує виступи по будівництву комунізму, коли в 80-му році обіцяли побудувати комунізм, тільки забували погодувати по дорозі до комунізму. Оце один до одного. Ви хоча б гасла подивіться бувшого Президента, а після цього робіть ці висновки. Тобто ваша політика зовнішня політична довела до того, що наші перспективи євро стають все далі і далі по мірі наближення. Це як лінія горизонту. Така сама історія у нас далі відбувається з СБУ. Така сама історія з Генеральним прокурором, якого ми будемо розглядати. Так як далі може функціонувати нормально державний механізм, коли на словах всі заявляють про підтримку, тільки коли треба натиснути кнопочку і підтримати зміну економічної політики, яка довела до таких тарифів, і всі роблять вигляд, нічого немає. Подивіться останні котування на біржах світових по нафті 61 долар. Як може бути такий тариф безпосередньо на всі теплові і інші ресурси? Всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Саме тому наша фракція наполягає на тому, з чого ми почали цю роботу. Негайно, я звертаюся до президії, ви маєте право зібрати всіх голів фракцій, в четвер поставити на голосування остаточну редакцію Виборчого кодексу в редакції комітету. Якщо це проходить - це відкриває шлях парламенту для подальшої роботи по зміні Закону про НКРЕКП, по зміні бувших всіх законів, які, на жаль, зараз один за одним визнаються неконституційними. А так парламент прирікає себе на ганьбу. Ми не можемо розглядати жодної законодавчої ініціативи, жодного кадрового питання. Тому, будь ласка, я звертаюся до спікера, зберіть всіх голів фракцій,

Проголосуємо в четвер, пройшла ця позиція – добре, не пройшла – рухаємося далі. В нас є ще цілий ряд законопроектів, які закривають це питання. Але це відкриє шлях і до зміни кадрових питань, і до нового Закону по НКРЕКП, і по всіх інших законодавчих ініціативах. Дякую, якщо дослухаєтесь. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я дам роз'яснення, бо всі хочуть навколо когось об'єднуватись і комусь помагати. Я хотів би, щоб ви об'єднувались навколо закону і України і діяли згідно закону. І, напевно, це буде найкраще, аніж вигадувати собі імена і об'єднуватись кожних кілька років навколо когось інакшого. Навколо України і закону треба об'єднуватись. Отже, наголошую вам, не маємо згідно закону права переривати розгляд проекту закону. Не маємо права зупиняти розгляд правок. І це вам може розповісти дуже детально ваш колега, який сидить поруч з вами, який подав в суд з цього приводу. Не маємо права. Що ми можемо зробити? Ми можемо зібрати позачергове засідання або за ініціативи Президента України, або за ініціативи 150 депутатів. Тому всіх тих, які хочуть об'єднатись, які хочуть підтримати, зберіть 150 підписів. Я вам гарантую, що я як Голова Верховної Ради України невідкладно призначу день і годину для проведення позачергового засідання. Але перед тим було б добре отримати рішення комітетів, бо згідно закону необхідно по кожному кадровому питанню рішення комітетів. Для того поспілкуйтесь з іншими сусідом вже зліва, і дізнайтесь про те, наскільки деякі подання далекі від того, що називається закон. А діяти ми маємо виключно в межах діючого законодавства. Дякую вам. Виступи від фракцій завершені. Я хочу повідомити, що надійшла заява від двох фракцій – "Опозиційного блоку" і "Відродження". Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я надаю слово для виступу Антону Яценку. Будь ласка. 13:01:21 ЯЦЕНКО А.В. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Хочу ще раз вашу увагу привернути до ситуації, яка коїться в Держгеокадастрі, коли фактично в Черкаській області віджимають землі у селян, не розпайовують. І, на жаль, досі неформально, бо вона відсторонена, продовжує виконувати обов'язки голова черкаського кадастру Ольга Залога, яку покриває Шемелинець – перший заступник голова Держгеокадастру. І хочу звернути увагу, що сьогодні навіть Держгеокадастр плює на закон і не хоче розпаювати землю навіть всупереч рішенню Верховного Суду. Я маю на увазі села Ягубець Христинівського району і село Родниківка Уманського району. А також продовжується рейдерський захват землі у селян в селі Зоряне Христинівського району. Це лише однакові приклади, але це все коїться постійно. Тому я хотів би привернути увагу Верховної Ради і прошу вас вважати це зверненням до Генпрокуратури, НАБУ, СБУ, МВС і інших органів влади, кого це стосується. Дякую за увагу. Дякую вам. Отже, колеги, ми завершили всі виступи. І продовжуємо розгляд Виборчого кодексу України про відкриті списки (номер 3112-1). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань правової політики та правосуддя Черненка Олександра Миколайовича. Хочу нагадати, що ми зупинились на 135 правці. І, колеги, я хочу всіх закликати до розуміння. Оскільки ми маємо кожну правку пройти, я звернувся до Черненка Олександра з тим, щоб він дуже коротко озвучував зміст правки і ми дуже швидко голосували. Щоб ми дуже збільшили інтенсивність розгляду правок. Я сподіваюсь на розуміння залу. Я сподіваюсь на розуміння Олександра Миколайовича. І, отже, я оголошую розгляд 135 правки. Будь ласка, пан Олександр. шановні колеги! 135 правка, вона стосується голосування військовослужбовців. Але вона додатково встановлює заборону присутності будь-кого з керівництва військової частини під час голосування. Але, ну, в кабінці і так вони не можуть бути. А на дільниці ніхто не може їм заборонити, тим більше, якщо вони – виборці. Тому робоча група рекомендує 135 правку відхилити. Прошу на голосування. якщо просять автори слова, будь ласка, я перепрошую, зупиніть голосування. Будь ласка, зупиніть голосування. Будь ласка, автору поправки – пану Власенку увімкніть мікрофон. Ми всі знаємо, що історія голосувань у військових частинах в Україні завжди має ознаки втручання в такі голосування. Аналіз голосування по спецдільницях і в тому числі по військових частинах завжди показує, що велика кількість, аномально велика кількість голосів віддається, як правило, як правило, віддається за провладних кандидатів, чи то на президентських виборах, чи то на виборах народних депутатів. Тому для того, щоб унеможливити вплив… А армія – це субординація, військові і накази. То для того, щоб унеможливити вплив керівництва з військових частин, необхідно на момент голосування, все-таки, обмежити вплив начальника відповідного підрозділу, відповідного військового начальника від впливу на військовослужбовців. Тому пропонується, все-таки, запровадити, можливо, не такий механізм, можливо, якийсь інший механізм, але який би обмежував вплив військового керівництва під час голосування на солдатів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви вже коментували, шановний пане Олександре. Будь ласка, прошу визначатися. В нас немає дебатів по поправках. Прошу визначатися, бо ми так не проголосуємо їх до нового пришестя.

забезпечення таємниці голосування, яке і так передбачено в першому читанні. Але там доволі жорсткі обмеження, які унеможливлять такі речі, як екзит-поли і все інше. треба пам'ятати, що таємниця голосування – це все-таки право, Тому робоча група пропонує 136-у відхилити.

137 поправка так само стосується таємниці голосування. І автор поправки пропонує заборонити виборцям взагалі до кінця голосування розголошувати за кого він проголосував. Знову ж таки це, ну, унеможливить екзіт-поли, інші речі. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

138 поправка Кривошеї пропонує уточнити термінологію, яка стосується голосування, ну, неповносправних виборців. Тобто він пропонує замінити слово "вад" фізичних на "та/або сенсорних порушень". Ну, тут робоча група пропонує відхилити, тому що далі в інших поправках ми уточнимо цю термінологію.

139 поправка Третьякова так само пропонує уточнити питання осіб з інвалідністю. Але ми в наступній поправці дуже краще це випишемо. цю пропонується відхилити. Але наступна поправка, вона більш широко, вона врахує цю поправку і більш її розширить. Тому тут пропонується відхилити робочою групою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Ця поправка відхиляється. Наступна – 140-а. 13:08:37 ЧЕРНЕНКО О.М. 140 поправка Лещенка, яка стосується допомоги виборцю, який внаслідок інвалідності або інших стану здоров'я, щоб йому була людина, яка могла допомогти проголосувати. В принципі пропонується врахувати цю поправку. Тому що вона є в діючому законодавстві, вона якраз допомагає таким людям проголосувати, які самостійно не можуть це зробити. Пропонується врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Наступна – 141-а. Будь ласка, пані Пташник мікрофон. Пані Пташник, будь ласка, мікрофон. 13:09:31 ПТАШНИК В.Ю. Шановні колеги, перше, я хочу подякувати всім народним депутатам,

На мою думку, редакція першого читання вона не досить є вдалою, тому саме я пропоную визначити дуже чітко, що допомога може надаватись виборцям, по-перше, з інвалідністю; по-друге, особам, які, внаслідок стану здоров'я, не можуть здійснювати всі свої дії самостійно. І на мою думку, наша редакція є більш вдалою, тому я прошу підтримати цю поправку. Дякую.

За-24 Поправка відхиляється. Наступна – 142-а. Будь ласка, пане Олександр. 142 поправка пропонує для людей з вадами зору запровадити трафарет із шрифтом Брайля. Але треба розуміти, що специфіка бюлетеня під час цієї виборчої системи буде така, що цей шрифт не допоможе. Тому робоча група пропонує відхилити. Але проблема голосування тих, хто погано бачить, буде вирішуватись якраз людиною, яка допоможе такому виборцю проголосувати. Тому 142-а – робоча група пропонує відхилити. Дякуємо за роз’яснення. Прошу визначатись.

Колеги, моя поправка спрямована на забезпечення виборчих прав усіх громадян, незалежно від їхніх фізичних можливостей. На жаль, ви знаєте, що чинне виборче законодавство не врегульовує питання самостійного голосування особами із порушенням зору. І така прогалина очевидно порушує права громадян, які мають такі проблеми. І держава Україна, очевидно, що має забезпечувати права, виборчі права, усіх своїх громадян. Тому неможливість самостійного голосування особами, які мають порушення зору, є неприпустимою для сучасної європейської держави, я сподіваюсь, до якої ми прагнемо бути. Тому я прошу підтримати свою поправку і визначити, що з метою створення умов для особистого голосування виборці з порушеннями зору забезпечуються трафаретами з шрифтом Брайля або рельєфним крапковим шрифтом

крім третього пункту, ну, вже потім доопрацюємо. Але оскільки попередню відхилили, то робоча група пропонує цю врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Поправка відхиляється. Наступна – 145-а. Будь ласка, Олександре. 13:13:57 ЧЕРНЕНКО О.М. 145 поправка Дерев'янка. Він пропонує ввести кримінальну відповідальність за кратне голосування: якщо виборець проголосував кілька разів, він за це нестиме кримінальну відповідальність. Сьогодні це і так передбачено Кримінальним кодексом України. Тобто це не зовсім та стаття, куди ця правка потрібна, тим більше вона є і так. Тому робоча група пропонує її відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Я думаю, все-таки, "чесні вибори" – це більш таке ємке, більш краще поняття, тому робоча група пропонує відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

147 поправка. До статті, де йдеться про недискримінацію, доповнити, власне, через що не можна обмежувати виборчі права, крім перерахованого в першій редакції, автор поправки пропонує доповнити словом "інвалідності". Тому пропозиція врахувати таку поправку, щоб у нас інвалідність не була дискримінаційною нормою щодо реалізації виборчого права.

Тому якраз вона стосується осіб з інвалідністю, щоб не було обмеження їх виборчих прав. За-37 Поправка відхиляється. Наступна – 149-а. Будь ласка, Пташник мікрофон. Колеги, мені дуже шкода, що попередня поправка не була прийнята, тому що очевидно, що всі абсолютно виборці мають право на те, щоб реалізовувати свої виборчі права незалежно від того, чи мають вони проблеми зі здоров'ям, чи ні. Тому моя поправка також стосується питання того, щоб особам, які мають інвалідність або які за своїм станом здоров'я не можуть реалізовувати належним чином виборчі права, щоб все ж таки вони таке право мали. Редакція першого читання вона це право не забезпечує, неприпустима ситуація. Тому я прошу підтримати мою поправку і, все ж таки, надати можливість для реалізації абсолютно всіма громадянами без винятку свого виборчого права. Я сподіваюся, що моя поправка буде підтримана. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

151 поправка так само дублює попередню. Прохання підтримати.

152 поправка народного депутата Яценка пропонує повернути у вибори і Виборчий кодекс поняття "виборчих блоків політичних партій". Попередні всі подібні поправки ми відхиляли, і робоча група рекомендує відхилити цю поправку, оскільки вже давно у нас парламентські вибори проходять без блоків і на… і проблем немає.

йде відсилання до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, тобто щоби була передбачена відповідальність за порушення виборців з інвалідністю. Але, повторюся, ми це іншими поправками враховуємо, тому тут пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

моя поправка також пов'язана з попередніми і стосується забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю. Ми з колегами пропонуємо цією поправкою поширити на виборчий процес в Україні підходи, які закріплені в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Ми переконані, що закріплення цього принципу в тексті Виборчого кодексу, воно може закласти ґрунт для адекватного прийняття того, що всі громадяни, в тому числі особи з інвалідністю, мають бути забезпечені на реалізацію належних їх виборчих

місцеві вибори, перелік територій, де вони здійснюються, пропонується виключити слово "райони". Ну, очевидно, автор поправки йде набагато вперед, коли ми вже після процесу децентралізації скасуємо райони. Але сьогодні вони у нас ще є, на жаль. І тому, в принципі, пропозиція відхилити цю поправку, тому що, ну, вона не зовсім відповідає дію чому стану речей. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

158 поправка Ківалова. Вона регулює строки позачергових повторних загальнонаціональних виборів. Але ті строки, які запропоновані редакцією першого читання, на думку робочої групи, більш логічні і більш, ну, відповідають нормальній організації виборчого процесу, ніж запропоновані у правці. Тому пропозиція: 158 відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися.

159 поправка пропонує до переліку різних виборів – чергових, позачергових, проміжних – додати додаткових. Це в світлі процесів децентралізації, це потрібна правка, тому є пропозиція її врахувати, 159 правку. За-37 Поправка відхиляється. 160 поправка. 160 поправка, вона стосується, ну, введення в проект кодексу терміну "довибори". Ну, це не зовсім правильний термін. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

На всіх місцевих виборах кодексом пропонується строк виборчої кампанії запровадити шістдесят днів. А скажіть, будь ласка, а який сенс, припустимо, на повторних або проміжних місцевих виборах мати шістдесятиденну кампанію? Тому є пропозиція розділити місцеві вибори на дві категорії. Тобто звичайно, що на чергових і перших місцевих виборах повинна бути повноцінна шістдесятиденна кампанія, а на, припустимо, повторних і проміжних кампанія повинна бути скорочена. І насправді це виправдано практикою, так воно сьогодні є. І сьогоднішня практика показує, що це ефективний механізм. І тут треба запровадити сорок днів, мені здається, що це обґрунтовано і нормально. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці. 161-а.

За-30 Поправка відхиляється. Наступна 163 поправка. Будь ласка, пані Пташник мікрофон. 13:26:56 ПТАШНИК В.Ю. Колеги, відверто кажучи, я не дуже розумію зараз. Жодна з поправок не знаходить своєї підтримки в залі. Навіть ті поправки, які пропонуються для прийняття робочою групою, фактично не голосуються, тому що більшість народних депутатів, на жаль, забули про те, що у них прямий обов'язок займатися законотворчою діяльністю. Натомість вони перебувають в округах і займаються агітацією своїх виборців, що для мене, я вважаю, абсолютно є неприпустимим. Своєю поправкою знов-таки я пропоную чітко закріпити на рівні кодексу, що усі органи державної влади, які беруть участь у виборчому процесі, повинні організовувати свою роботу таким чином, щоб вкладатись у визначені строки, забезпечувати максимальну безпеку та захист усіх, власне, процесів. І закріплення цього положення визначає чіткий обов'язок для відповідних державних органів і відповідно невиконання цього обов'язку буде тягнути відповідно відповідальність. Тому я пропоную її підтримати і все ж таки я сподіваюся, що буде якийсь механізм знайдений для того, щоб повернутися до всіх поправок, які були рекомендовані робочою групою, перед тим як ми будемо приймати кодекс. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

За-31 Поправка відхиляється. Наступна 164 поправка. 13:28:24 ЧЕРНЕНКО О.М. 164 поправка групи авторів на чолі з депутатом Оксаною Продан, вони пропонують… Ви знаєте, в них був свій проект Виборчого кодексу, який не був підтриманий, і вони, власне, цей проект Виборчого кодексу розбили на частини і поправками хочуть внести внести в цей проект Виборчого кодексу, що абсолютно, знаєте, невпихуемое. Тому я пропоную, ну, оці, власне, поправки, які імплементують інші закони в тіло цього закону, відхиляти, тому що, ну, воно ламає повністю структуру і логіку цього процесу. Тому пропозиція відхилити.

я не зовсім розумію… Тобто я розумію про що це, але не розумію навіщо це в кодексі, тому що там забезпечені права всіх політичних партій. Тому є пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Наступна 167-а поправка. тому що пропонується прибрати "суб'єкт висування кандидатів", а просто лишити "партія, що висунула кандидатів". Пропозиція відхилити, тому що, ну, воно… Я не бачу логіки, щоби ця поправка була присутня.

Вона дублює, але ми маємо її

з часу закінчення строку оскарження. Це, знаєте, студенти 2 курсу писали трошки краще. Бо, якщо строк вимірюється днями, то статус втрачається з дня або з дня наступного. Якщо строк вимірюється годинами – то з години або з години наступної. Тому я пропоную написати, що статус суб'єкта виборчого процесу втрачається з дня, наступного за днем закінчення строку оскарження, ну, і далі по тексту. Бо, на жаль, якість цього Виборчого кодексу принаймні от, в таких питаннях є дуже і дуже низькою. Писали студенти-аматори або невідомо хто. Дякую.

без того, що написано в дужках: "Партія, якій відмовлено у реєстрації кандидата або у якої скасовано реєстрацію кандидата з підстав і в порядку, встановленому цим Кодексом, достроково втрачає статус суб'єкта виборчого процесу…" Що це означає? Це означає, що якщо на парламентських виборах не зареєструють хоча би одного кандидата від політичної партії, то вона втрачає статус учасника виборчого процесу. Принаймні так записано. Трошки, ну, як казав класик, "немножко по-дебильному". Тому, Я розумію, що ви хотіли зробити. Що якщо на президентських виборах знімають кандидата, висунутого партією, то тоді партія втрачає. А якщо на парламентських всіх кандидатів, яких висунула партія, не реєструють, то тоді партія втрачає статус учасника виборчого процесу. То так і напишіть. Але так, як написано в цій статті, дозволяє тлумачити її в тому числі в той спосіб, який я тільки що вам навів. І це означає, що навіть, не зареєструвавши одного, на виборах… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися.

За-1 Поправка відхиляється. Наступна 173 поправка. Будь ласка, пані Пташник. 13:35:37 ПТАШНИК В.Ю. Колеги, я би все ж таки хотіла би попросити прокоментувати, яким буде наш подальший план дій щодо, власне, ухвалення Виборчого кодексу. Адже комітет не зробив своєї домашньої роботи, він не надав нам тієї, власне, редакції, яка би була би рекомендована до ухвалення в другому читанні. І наразі я особисто була би готова голосувати за ту редакцію, яку пропонує робоча група. Але шкода, жодна з поправок, які пропонує робоча група до прийняття, сьогодні не підтримується в залі через відсутність народних депутатів. Мене цікавить, що далі ми будемо з цими поправками роботи, чи будемо ми повертатися до їхнього розгляду, коли ми це будемо робити. Тому що я дуже зацікавлена, як і всі інші українці, в прийнятті Виборчого кодексу, який ми обіцяли в нашій коаліційній угоді. Тому я дуже прошу прокоментувати для того, щоб принаймні ті депутати, які на сьогоднішній день працюють, знаходяться в сесійній залі, щоб вони могли розуміти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Єдине, колеги, на Погоджувальній говорили про те, щоб ми пришвидшили процес розгляду кодексу. Давайте визначимося в залі,

віддати на розгляд в залі. Ми сьогодні можемо придумувати якісь механізми, скорочення, щось розглядати, не розглядати. Але, друзі, ви згадайте, коли у нас був прецедент, що закони Конституційний Суд визнавав неконституційними якраз через порушення процедури розгляду. І, повірте, в цього кодексу дуже багато є ворогів, які в разі його прийняття побіжать його оскаржувати. Подобається нам ця процедура, не подобається, але ми маємо по ній іти для того, щоб потім ні в кого не виникало питань. Тому… А щодо того, що правки відхиляються, ну, така є ситуація. Я думаю, коли ми вже підійдемо впритул до голосування, бо я сам без серйозних вагомих правок не готовий підтримати цей документ, розуміючи всі його слабкі місця. Тому зараз ми хочемо, не хочемо – ми маємо виконувати процедуру. Дякую. Колеги, закликаю до лаконічності. У нас тоді більше шансів дійти до фінішу. Я дуже дякую всім. Прошу визначатись. За-26 Поправка відхиляється. Наступна 174 поправка. Пані Пташник, З метою пришвидшення прошу просто підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися, колеги. Дякуємо. Прошу. І робоча група просить. Будь ласка. Просимо підтримати, "за" голосувати.

За-28 Поправка відхиляється. Наступна 176 поправка. Будь ласка, просимо, пане Олександре. Так само робоча група її частково пропонує підтримати. Давайте її підтримаємо, тому що там є кілька правок, які дублюються. Давайте цю підтримаємо поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Просимо визначатись. Просимо підтримати. Просимо підтримати. Давайте.

178 поправка стосується офіційних веб-сайтів ЦВК і інших виборчих комісій, щоби вони були зручні для користування особами з вадами зору, слуху.

За-33 Поправка відхиляється. 181 поправка. Будь ласка, пані Пташник мікрофон. Колеги, пропоную, щоби відповідні суб’єкти виборчого процесу публікували інформацію про виборчий процес таким чином, щоби всі громадяни могли з нею ознайомитися. Це, в першу чергу, стосується осіб з інвалідністю, щоб вони мали можливість отримувати всю необхідну інформацію, що стосується виборчого процесу, у повному обсязі. Тому прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Колеги, ви знаєте, як певні олігархи отримують контроль над народними депутатами, які потім працюють тут, в залі. Вони здійснюють це, фактично надаючи їм майданчики, і в тому числі через засоби масової інформації. Тому я своєю поправкою пропоную якраз унеможливити це і закріпити на рівні закону обов'язок ЗМІ не підігрувати окремим кандидатам і партіям, а висвітлювати виборчий процес об'єктивно і безсторонньо. І закріплення такого принципу є, дійсно, необхідним для того, щоби системно регулювати виборчий процес. І це сприятиме напрацюванню адекватної практики ведення виборчого процесу в майбутньому, і забезпечить, дійсно, незалежне висвітлення засобами масової інформації виборів і передвиборчої агітації. Тому прошу підтримати поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

186 поправка стосується гарантії журналістів працювати під час виборів, відвідувати всі заходи передвиборчої агітації, відвідувати голосування і так далі. Тому пропозиція врахувати.

За-31 Поправка відхиляється. Наступна 187 поправка, 187 поправка стосується публікації інформації про закордонні дільниці в закордонних ЗМІ, щоб наші виборці, які перебувають за кордоном знали куди, коли прийти проголосувати, змінити списки виборців і так далі. Тому пропозиція підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

пропозиція робочої групи відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, колеги, я прошу визначатися.

на відповідні запити у відповідності до доступу до публічної інформації. Але ця інформація і так є, ну, вона по цьому кодексу є відкритою, вона є на сайті ЦВК, тому додатково як би обтяжувати ЦВК це відповіддю на відповідні запити ми вважаємо недоцільно. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ЦВК і інших сайтів людей з обмеженими можливостями, щоб ці сайти були пристосовані до вимог таких виборців з обмеженими можливостями: вади зору і так далі. Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

За-16 Поправка відхиляється. Наступна 191 поправка. Пані Пташник мікрофон, будь ласка. надходження та використання коштів виборчих фондів. Це дозволить забезпечити контроль за витрачання та головне за надходженням коштів до відповідних виборчих фондів. Ви пам'ятаєте, що раніше ми вже з вами прийняли революційні зміни в частині фінансування партій, і тому потрібно наразі продовжити цю тенденцію, зробити

За-27 Поправка відхиляється. Наступна 193 поправка, 192 поправка, це поправка робочої групи, яка, все-таки, пропонує трошки відредагувати попередню поправку. Все-таки ми пропонуємо відмовитися від проміжних фінансових звітів, тому що вони покладають дуже багато роботи на партійні штаби, за короткий час до виборів вони не встигають. Тобто ми за те, щоби НАЗК оприлюднювало, власне, фінальні фінансові звіти і відмовилася від публікації проміжних. Але… Тому робоча група пропонує підтримати цю поправку.

Колеги, поправкою пропонується зробити більш публічним процес виявлення та фіксації порушень виборчого законодавства. І для цього ми пропонуємо передбачити, що органи Нацполіції за день до дня голосування оприлюднюють на офіційних сайтах попередні відомості про кількість зареєстрованих звернень щодо порушення виборчого законодавства та роз'яснення відповідальності за порушення законодавства про вибори. Крім цього передбачається, що протягом 10 днів після дня голосування Головне управління Нацполіції забезпечує оприлюднення на офіційному сайті узагальнених відомостей про кількість розпочатих кримінальних проваджень та кількість відповідно зареєстрованих звернень, які пов'язані з порушенням виборчого процесу. Це, очевидно, дозволить забезпечити контроль за кількістю порушень, визначити рівень прозорості та відповідності законодавству проведених виборів. Тому прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Поправка відхиляється. Наступна поправка 194-а. 13:51:50 ЧЕРНЕНКО О.М. Це поправка робочої групи, яка пропонує доповнити статтею, яка стосується організації роботи різних державних служб, казначейств, поліції, реєстру реєстру виборців у вихідні дні під час виборчого процесу. Ми знаємо, виборчій процес дуже швидкоплинний і багато процедур припадають на вихідні дні. І ця, власне, поправка пропонує, щоби всі ці державні органи під час виборчого процесу у вихідні дні працювали, щоби не гальмувався виборчій процес. Пропозиція підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися. За-29 Поправка відхиляється. Наступна поправка 195. 195 поправка, вона пропонує запровадити одномандатні мажоритарні округи, 225, тому... але це вибивається із загальної концепції кодексу. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Поправка відхиляється. Наступна – 196-а. 13:53:20 ЧЕРНЕНКО О.М. Ну, 196 поправка так само подана мажоритарниками, які пропонують інший принцип територіальної організації виборів, тобто пропонують залишити такій, як є зараз, змішаний з одномандатними округами і єдиним багатомандатним. І, відповідно, пропонують виключити пункт 1 першої редакції читання, тому що, ну, там інша виборча система. Пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися.

Поправка відхиляється. Наступна –

регламентує організацію виборів у територіальній відповідності до відкритих списків. Тому пропозиція – відхилити цю поправку, тому що, якщо ми і врахуємо, нема сенсу взагалі тоді цю виборчу систему розглядати. Пропозиція

За-18 Поправка відхиляється. Наступна… Колеги, я на 15 хвилин продовжую засідання наше і рухаємося далі. 200 поправка. Я прагну, щоб ми прийняли Виборчий кодекс. 200 поправка, пропонується відхилити. Вона пропонує присвоїти закордонному виборчому округу свій номер. Перше читання пропонує його не присвоювати, щоби він був приєднаний до іншого виборчого

Прошу, 9, не прийнята ця поправка. Наступна – 201-а. 13:57:12 ЧЕРНЕНКО О.М. 201 поправка. Також пропонує робоча група відхилити, тому що там інший принцип пропонується організації виборів в закордонному окрузі, не передбачений так, як ми проголосували в першому читанні. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

О.М. 204 поправка, вона стосується строків утворення виборчих округів. Автор Мацола пропонує, ну, своє бачення, але воно не лягає в загальну концепцію. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Будь ласка, прошу визначатись.

Рішення не прийнято. 209-а.

Рішення не прийнято. 212-а яка стосується зміни меж територіальних округів. Пропозиція відхилити таку поправку. Тому що вона вибивається з загальної концепції кодексу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 210 правку. Голосуємо.

211 поправка, вона стосується і її рекомендували нам прийняти в тому числі з… в реєстр виборців, органи ведення реєстру виборців, яка передбачає, якщо будуть нові або ліквідуються виборчі дільниці, що ЦВК може прийняти рішення про зміну меж

Рішення не прийнято. не можна міняти межі округів. Все-таки ми вважаємо, якщо є потреба, то… ну, і потреба, і необхідність, – це можна зробити раніше. Тим більше, це стосується місцевих виборів. Тому пропозиція відхилити.

Рішення не прийнято. 214-а. 214 поправка якраз пов'язана з тими попередніми. Якщо ЦВК приймало рішення про зміну меж або центрів округів, вона має це оприлюднити на офіційному веб-сайті. Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 214-у. Голосуємо.

215 поправка пропонує розширити редакцію першого читання. Там пропонується опублікувати інформацію про межі округів і так далі, і так далі. Лише в засобах масової інформації поправка пропонує розширити це також офіційним веб-сайтом Центральної виборчої комісії. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято. 216-а. 216 поправка пропонує нову редакцію більш широку і більш детальну статті 33, де йдеться про те, що таке виборча дільниця. Це редакція першого читання, вона дуже-дуже загальна. Власне, поправку, яку в тому числі я подав, вона, за пропозицією реєстру виборців, вона більш детальна, більш конкретна щодо опису, критеріїв, утворення виборчих дільниць. Пропозиція підтримати.

Рішення не прийнято. що звичайна і закордонна виборчі дільниці є постійними. Звичайна виборча дільниця використовується на усіх виборах, що проводяться на відповідній території. Тобто дільниця є у нас і для парламентських, і для місцевих, для президентських виборів є постійна, поки не змінені її межі. Пропозиція підтримати.

спеціальних виборчих дільниць і вимог до спеціальних виборчих дільниць. Пропонується підтримати.

власне те, що, звичайно, виборча дільниця призначена для організації і проведення голосування виборів за місцем їх проживання. Редакція першого читання говорить: за місцем своєї виборчої адреси. Але ми знаємо, що мобільні категорії громадян можуть міняти місце голосування і не обов'язково голосують за місцем проживання… за місцем виборчої адреси. Поправка пропонує, власне, щоб вони могли голосувати за місцем проживання, навіть якщо не співпадає за виборчою адресою. Пропозиція підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 219-у. Голосуємо.

220 поправка, вона просто пропонує виключити частину третю 35 статті, оскільки ми ці речі узгодили попередніми поправками. Ну, пропонується врахувати. 220-а. Прошу голосувати. ЧЕРНЕНКО О.М. Ну, 221-у пропонується відхилити, оскільки ми попередньою поправкою взагалі скасували цю статтю. Але оскільки поправка не прийнята, тому на ваш розсуд. Але пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

222 поправка, Кривошеї. Вона пропонує розширити перелік тих закладів, де можна влаштувати спеціальні виборчі дільниці. Якщо в редакції першого читання йдеться лише про реабілітаційні й оздоровчі заклади, то поправка пропонує там і будинок-інтернат врахувати. Більше поправок, пропозиція підтримати.

Рішення не прийнято. 220… 225-а. Це вона подібна на попередні. Пропозиція підтримати. Розширяє перелік тих закладів, де можна влаштовувати спеціальні виборчі дільниці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати 225-у.

226 поправка, вона так само стосується розширення цих закладів, але вона, ну, не в повній мірі, на нашу думку. Попередні поправки більш більш детально цю проблему вирішують, тому ми її відхилили. Але оскільки там попередні не враховані, давайте врахуємо хоч цю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати 226-у. Рішення не прийнято. 227-а. щоби не більше однієї дільниці. Точніше, у нас були приклади, коли кілька інтернатів, які в різній частині, але вони є в одній дільниці. Поправка пропонує, що є один заклад відповідний, в цьому закладі має бути одна дільниця, тому що не допускає утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів. Один заклад – одна дільниця. Пропозиція підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 227-у. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. 228. спеціальних виборчих дільниць, щоб вони утворювались таким чином, щоби виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в цьому закладі. Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 228-а ставиться на голосування.

229 поправка, також поправка робочої групи. Вона стосується, щоб спеціальні виборчі дільниці створювались у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. І щоб після початку виборчого процесу спеціальні дільниці не утворювались, бо у нас були ситуації, коли виборчий процес вже йде, і, власне, десь бачать, що можна в якусь лікарню покласти додатково хворих, і для цього створюють спеціальну виборчу дільницю вже під час виборчого процесу. Щоб такого не було, пропонується прийняти таку поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. 229-а ставиться на голосування. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. І заключна правка до обіду 230-а. Будь ласка. 14:15:02 ЧЕРНЕНКО О.М. Пропонується підтримати цю поправку, яка передбачає створення відповідних виборчих дільниць не лише на суднах під українським прапором, не лише у посольствах, а, наприклад, де за кордоном є база дислокації наших миротворців, контингенту, щоб там так само можна було утворити виборчу дільницю. Тому пропозиція підтримати таку поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 230. Хто підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Отже, після обіду ми розпочнемо з правки 231. Пан Олександр, прошу вас о четвертій годині, о 16-й годині, прибути в зал, як і авторів правок. А зараз я ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16 годині всіх очікую в залі для продовження нашої роботи. Дякую. Дякую.